to smo u toku današnje rasprave već istakli i koristim priliku da to kažem ponovo.Podržavamo predlog zato što ovim predlogom, na zaista odličan način, mi postižemo dve dobre stvari istovremeno i tu nema nikakvih dilema i tu nema nikakvog biranja između ovoga i onoga i jedne ili druge stvari.Mi zaista i jedno i drugo dobro i korisno za ovu državu i za njene građane postižemo u isto vreme.Prva stvar, ispunjavamo svoju međunarodnu obavezu, a pričalo se o tome danas dosta, a biće priče i narednih dana, sigurno, obavezu koja proističe iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne, te Republike Srbije sa druge strane. Odgovorno ponašanje države podrazumeva poštovanje tih međunarodnih obaveza i u pravo suprotno od onoga što su nam sugerisali snažno mnogi sa suprotne strane sale i mnogi koji nisu ni u sali ni u zemlji.Dobro, bio je avgust mesec i provodilo se, što se kaže od Briona do Libana, a neki su čujem i dalje tamo, brinu se za radnička prava i opšte stanje u zemlji sa egzotičnih plaža, ali ajde sada da se malo radi. Sugerisali su nam da ne treba da se poštuju te obaveze koje proističu iz međunarodnih sporazuma, koristili čak izraze poput „banana države“, „diletantski“ itd.Vidite, upravo to bi moglo da se kaže za one koji te međunarodne obaveze ne razumeju i ne poštuju. Mi ih razumemo i poštujemo i na ovaj način ispunjavamo kroz predlog poput današnjeg.S druge strane, vodi se računa o nečemu što je elementarni interes građana ove zemlje na šta se strašno pozivaju oni koji nikako na rečima ne podržavaju evropske integracije, nikako ali opet samo na rečima ne smatraju da je bilo šta što ima veze sa Srbijom i Evropom u isto vreme za ovu zemlju korisno.Vidite, te mere zaštite, koje se odnose na uvođenje obaveza za nekoga ko nije državljanin Srbije, a ima nameru da poseduje kao fizičko lice poljoprivredno zemljište koje proističe iz privatne svojine, uvođenje određenih uslova koji moraju da budu ispunjeni kao obavezujući uslovi jeste određena mere zaštite. I da, mi i to postižemo ovim predlogom.Da je Predlog dovoljan dokaz je i tok rasprave. Mogu već sada da kažem sa velikom sigurnošću mi ćemo podržati ovaj zakon i mi ćemo za njega glasati, nakon što se završi rasprava u pojedinostima jer je postalo više nego jasno što možemo da čujemo, odnosno šta ne možemo da čujemo kao bilo kakvu kontra-argumentaciju.Bilo je poprilično zabavno gledati kako se natežu iz petnih žila, pojedini da objasne jesu za evropske integracije ali nisu za to da se ispunjavaju obaveze u tom smislu ili da jesu za to da se zaštite građani Srbije, ali nisu za to da se usvoji zakon koji upravo treba da sprovede tu zaštitu.Više nego zabavno gledati kako se određeni upletu kao pile u kučinu, pokušavaju da izvuku zaključak, a toga nema, niti ga uopšte može biti kada se na taj način postupa. Ali, zbog građana koji ovo gledaju, da se mi razumemo, naš primerni interes uvek je na prvom mestu interes Srbije i u tom smislu interes Srbije jeste i da nastavi svoje evropske integracije i da zaštiti građane Srbije kada se taj interes postigne istovremeno na dva koloseka, to je samo dvostruko dobro. Ko to ne razume može samo da nastavi da pokušava da pronađe odgovarajuće obrazloženje zašto je protiv, ali neće ga naći, videlo se to danas.Čuli su se danas razni komentari. Komentari na primer da li se može staviti na teret parlamentarnoj većini, pre svega SNS u njoj, da li se može staviti na teret Vladi Srbije, da li se može staviti na teret predsedniku države Aleksandru Vučiću, sve ono što nije dobro, „de fakto“ u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji pridruživanja?Dakle, mi poštujemo Sporazum, mi se ozbiljno odnosimo prema svojim obavezama, ali ne, to nije razlog da mi ne kažemo – ljudi, nije to sve bilo sjajno, bilo je tu ozbiljnih problema. I ti ozbiljni problemi se odnose na pitanje kako je taj Sporazum ispregovaran, tada kada je 2008. godine pregovaran i u kom je to obliku potpisan od strane onih kojima se tada žurilo da naprave nešto što će biti dovoljno zvučni rezultat u predizbornom periodu, pa su u toj žurbi zaboravili što šta između ostalog i one odredbe kojima bi se nazivale zaštitnim klauzulama i koje bi omogućile da se ispune želje svima onima sa druge strane koji su na dugačko i na široko pričali – kako je mogla Hrvatska da odloži primenu kada je reč o pravu na posedovanje poljoprivrednog zemljišta? Kako je mogla Slovačka? Kako je mogla Poljska? Zato što su oni imali neke ljude koji su taj Sporazum pregovarali ozbiljno, a mi smo imali dosovsku bulumentu u to vreme.Na veliku žalost Srbije mi smo imali potpune političke amatere, koji nisu nešto što su uradili svi ostali mogli da učine, nisu našli za shodno, koliko su znali, ili koliko su umeli, to je dovoljan pokazatelj.Čulo se pitanje – što se ne postupi kao što je učinila Hrvatska? Evo jedan pogled je dovoljan na sadržaj tog Sporazuma kako ga je formirala i potpisala Hrvatska ili sa druge strane Sporazuma kako ga je tada 2008. godine formirala i potpisala Srbija, odnosno njeno ime Božidar Đelić, čuvenim zlatnim penkalom, kojim se verovatno i danas hvali. Čini mi se da je rekao da u životu neće oprati ruku kojom je to penkalo držao.Kada pogledate član kojim se definiše upravo ovo pitanje, pitanjem kojim se mi danas bavimo kroz ovaj zakon, vi u Sporazumu Srbije vidite rečenicu postupanju na snagu ovog Sporazuma, Srbija će da dopusti državljanima članica EU da stiču svojinu nad nepokretnostima u Srbiji uz potpunu i celishodnu primenu postojećih postupaka. Nema ništa dalje u ovoj rečenici. Počinje sledeća koja govori o četiri godine pripreme odgovarajućeg pravnog okvira.Pogledajte isti član, ne isti redni broj ali član sadržajno isti kod Hrvatske i tamo vidite da se ne završava rečenica na istom mestu, već ima i neki dodatak. Kaže primenu postojećeg postupaka, osim za područja i pitanja navedeno dodatku sedam, a onda nađete šta je dodatak sedam, a tamo kaže – izuzetna područja su poljoprivredna zemljišta u skladu sa Zakonom o područjima zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.Kada se to ugradi u Sporazum onda može kada isteknu i četiri godine od momenta stupanja na snagu razgovara sa Briselom, pa da se kaže - mi smo tamo ostavili prosto da razgovaramo, hajde to sada da uradimo, pa se dobije neki dodatni broj godina. Kada se uradi diletanski štetočinski, kao što je učinjeno 2008. godine, na još jednu veliku žalost građana Srbije u našem slučaju bude drugačije, ali vremena se menjaju. Dođe neko da stara o državi kome je do interesa građana zaista stalo i ko to ume da ostvari, pa na primer formira predlog poput ovoga koji mi imamo pred sobom danas.Šta je „de fakto“ posledica usvajanje ovakvog zakona? Da ćemo mi te posledice oko kojih još ne mogu da se dogovore, jer su opšta katastrofa ili nisu ništa bitno. Danas, jedni te isti ljudi pričaju obe stvari u isto vreme. O tome ćemo posebno da razgovaramo, da će te posledice kakve god bile da nastupaju za 10 godina od danas usvajanjem zakona.Dakle, počinju da teku rokovi od danas stupanja na snagu zakona, pa tamo neki uslov, pričamo opet o tim merama zaštite, da neko ako nije državljanin Srbije, mora da bude 10 godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u koju hoće da obavi pravni posao, da se bavi tri godine obradom tog zemljišta koji je predmet posla, da se 10 godina nalazi u statusu, bez prekida registrovanog za za bavljenje određenom delatnošću, da poseduje i mašine i određenu opremu, dakle sve to se meri nekim vremenskim okvirima, piše u našem Predlogu zakona koliko od momenta stupanja na snagu. Deset godina gde god vidite brojaće se od tog dana.To je ujedno odgovorno pitanje – zašto mi ovo radimo danas? Pa, kada je bolji trenutak? Trebali smo pre četiri godine, pa da se u praksi svede od momenta stupanja na snagu šest, jer smo četiri već iskoristili. Gde je tu bilo kakva logika? Pravi trenutak jeste sada. Pravo rešenje jeste ovo. Ovo rešenje primenjuju zemlje članice, mnogi od njih u različitim oblicima i sa listom kraćim rokovima. Ali ono suštinski jeste poznato i ne bi smelo da bude sporno, činjenica da mi do danas nismo dobili nijedan negativni komentar od strane naših partnera iz Brisela na ovaj predlog. Mislim da je to dovoljno.Sada, oni koji nisu, očigledno ni čitali Sporazum o stabilizaciji pridruživanju, to se vidi na osnovu onih nemuštih pokušaja da se citira član 135, koji nisu čitali ni Predlog zakona to se videlo po tome šta su imali da kažu na temu restitucije i ovog zakona, u ostalom nisu ni čitali ta evropska rešenja koja komentarišu, jer da jesu ne bi rekli za Mađarsku i njen zakon ono što su rekli danas, oko jedne stvari se slažu, nije važno iz kog razloga, bitno je da su protiv zakona i to su protiv zakona zajedno sa svima onima koji dele vrednosti.Kakve vrednosti? Razgovaraće se i o tome u narednom periodu sigurno, evropske znamo da nisu. Izgleda da su odavno zamenjene za uličarske vrednosti, odnosno za nekakva nadanja da će se politička sreća ili kakva već sreća za određene pronaći kroz ulične aktivnosti i osvajanje vlasti na ulici.To nije nikakva evropska vrednost, a biće da tamo i nema više interesovanja za bilo šta evropsko ili bilo kakvu vrednost sem borbe za vlast, pa i za ulicu. LJudi koji snose neposrednu odgovornost i za to što se ticalo SSP-a i za njegovu jednostranu primenu, što niko nije tražio, a što se opet činilo i iz čega postoji određena šteta, to imamo pravo da kažemo, pokušavali su i pokušavaju sve nevolje sve nevolje koje su se dogodile njihovom zaslugom prebace na Vlade koje su ovu Srbiju vodile od 2012. godine na Mislim da je dovoljno objašnjeno u jednoj velikoj misli, nedavno publikovanog čoveka koji pripada političkom savetu. Da li matičnom žutom preduzeću ili neke njegove varijante, to više ne mogu ni ja da ispratim, ali ta misao glasi – nije važno šta je tačno, važno je šta je percepcija, pa zbog toga i ne čudi što se ponašaju tako kako se ponašaju, na šta su izgleda navikli i za šta, izgleda nisu u stanju da pružaju išta bolje.Dakle, bolje.Dakle, nije važno za šta je ko kriv ili zaslužan, važno je kakav je utisak uspeo da stvori, pa i onaj koji je 2003, 2005, dobio priliku da se stara o ovoj zemlji i tada dozvolio da se, recimo, ti neki tajkuni ili, još interesantnije, strani vlasnici kroz domaća pravna lica nađu u poziciji da poseduju zemlju. Danas se na to strašno žale, danas ga to teško pogađa i danas sa tim ne može da živi, a lično snosi odgovornost ili zaslugu, kako god hoćete, ali šta god da je, onda mu smetalo nije, danas mu smeta strašno i pokušava da zaboravi kakva je njegova lična uloga u svemu tome. Tako se ponašaju neodgovorni ljudi.S druge strane, oni kojima je do zemlje zaista stalo ponašaju se odgovorno i pronalaze rešenje. Pronalaze rešenje, na primer, kao što je ovaj Predlog zakona za koji neće moći da pronađe ama baš ništa sporno koliko god mi pričali ovde u načelu sutra ili u pojedinostima u ponedeljak, kada god želite. Ponaša se odgovorno onaj koji se stara o redu i miru, o prilikama u zemlji, ko ne pokušava da izaziva paniku, ko je te dežurne kritičare svega i svačega, željne panike, željne nemira i nereda upozoravao još 2016. godine.Nemojte plašiti građane Srbije. Niti će ko zemlju da odnese sa sobom, niti mi smo mi bili korektan i solidan partner ukoliko bismo svoje obaveze izbegavali. Govorio, upozoravao, nije vredelo.Posledice, naravno, uvek postoje. Kad nema drugih i težih, a dobro je kad ih nema, je li, politički i zbog toga što su takav odnos prema zemlji pokazivali i zbog toga što su tako uspešni u svom poslu bili, oni danas imaju blistavih, kako ko, neko 1,4%, a neko 2,29%, a kad pomene KiM, to je verovatno zato što je tamo još manje, 2,1%, neki 5%, dakle manje od procenta po uloženom milionu evra na izborima itd, itd. Sve sami fenomenalni rezultati, zasluženi dabome.Na samom kraju, mi ćemo da pričamo i sutra i opet u pojedinostima šta je tu dobro i korisno kad je reč o evropskim integracijama za našu zemlju i naš narod. Ima toga dovoljno. Ali, pošto se postavilo pitanje, što je izvan konteksta evropskih integracija, neposredno dobro uz mere zaštite koje predlažemo danas, za naše građane još jedan možda za slušaoce zanimljiv podatak. U studiji koja je izgrađena od stane GIZ-a i Vlade Srbije, odnosno tadašnje Kancelarije za evropske integracije, razmatrani su scenariji, taj tekst može da se nađe, različiti mogući scenariji kako da se reši ovo pitanje prava na vlasništvo kada je reč o poljoprivrednom zemljištu i za svaki od scenarija koji su postojali kao modeli zaključeno je sledeće - koristi su nesporne, veća produktivnost, veći izvoz i veća cena zemljšta. Dakle, biće tu možda i konsekvenci na dostupnost, ali ove tri stvari će sigurno ići u plus. Zavisno od izabranog scenarija, većom ili manjom dinamikom, odnosno intenzitetom, intenzitetom, ali će biti plus.Ovaj Predlog zakona, kad ga uporedite sa analiziranim scenarijima, predstavlja izbor ponajboljeg iz svake od razmatranih varijanti. To su, dakle, neposredne koristi za naše građane. Onaj ko se odgovorno stara o dodeljenom mu poslu vodi se tim koristima, vodi se analizama, brojevima, rezultatima, empirijskim podacima i ono što neki sa druge strane sale nikada neće moći da shvate, interesom Srbije, jer je ona najvažnija. Hvala vam lepo. **Đorđe Milićević** Hvala, kolega Orliću.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.

i moram reći da sam sa nekim od njih delio sam devedesetih godina kada je poljoprivreda i poljoprivrednici, pre svega seljaci i kombinati, kada smo očekivali da će, kada dobijemo demokratiju i tržišnu ekonomiju, kad izdržimo teret vojnih i ekonomskih pritisaka na našu zemlju, da će nam posle promena to neka nova Vlada vratiti. Umesto demokratije i tržišne ekonomije, evo, krivci se sami prepoznaju, dobili smo monopol i kriminal. Monopol je radio korupciju i korupcija je pojela državu.Imate države bez demokratije, ali nema demokratije bez države. Očekivanja da će poljoprivredi biti nadoknađeno to što je izgubila devedesetih godina su bila uzaludna. Umesto da se to desi, pojavili su se tzv. tajkuni, seljaci iz grada.

hektar i cenu, dobijemo manje od dva evrocenta. Šećeranu ne računam, opremu ne računam. NJihov jedini račun je bio bankovni račun političara koji su bili korumpirani i njihovih saradnika koji su navodno kupili faksove, pa su zbog toga bili u obavezi da im prodaju tri šećerane za tri evra.Ovaj gospodin pripadnik bivšeg režima, kada smo donosili zakon prošli o poljoprivrednom zemljištu, ovaj gospodin što će uskoro da napusti, ja sam pokazao fotografiju pokojnog premijera i vlasnika “MK Group”, koji je, gle čuda, kupio tri šećerane po tri evra. Odgovor mladog gospodina meni je bio da ja ovom fotografijom hoću da kriminalizujem pokojnog premijera. Ja nikada nisam tvrdio da je drugi gospodin kriminalac. Ja sam tvrdio da je jeftino kupio ono što je bilo naše i sve je postalo njihovo i njegovo, da je samo jeftino kupio tri šećerane za tri evra, da je jeftino kupio ogromne poljoprivredne komplekse.Kada smo već kod “MK Group”, čuvenog davaoca kredita Rodiću i „Kuriru“, ono na poklon, maltene, očigledno da finansira i da pokušava da finansira pad Vlade, moram da kažem i da ono što mu nisu prodali kasnije su odlukama Vlade Mirka Cvetkovića zamenili

otprilike izgleda ovako. Kupite po 300 evra jedan hektar u privatizaciji i onda te sitne parcele i jaruge koje vam se ne dopadaju zamenite za državne, naravno, protivzakonito i verujem da će zakona dok je ova vlast ipak biti i da će se ovome stati na kraj i da će počinioci ovakvih nekih stvari biti

Dakle, ono što si kupio za 300 evra, preprodaš za 100, 200, 300 puta veću cenu.Posle divne te predatorske privatizacije, koju su dopunili zamenom zemljšta, dužan sam i da kažem ko su ti kome

Matijević – 28.500 hektar i poslednji je Đorđe Nicović – 18.000 hektar. Stranci vlasnici zemlje u Srbiji do 2012. godine su bili “Baltic Property Investments”, „Agrokor Hrvatska“, „CBA Mađarska“, „Žito grupa Hrvatska“. Danas oni koji se susreću i ovakvim privatizacijama pričaju kako mi prodajemo zemlju strancima, oni koji su ispregovarali SSP, a tu računam i Koštuničinu Vladu koja je parafirala taj sporazum i Vladu Borisa Tadića ili Mirka Cvetkovića, koja je potpisala taj sporazum, a Skupština ga ratifikovala.Šta su oni hteli time? Da ovi koji su kupili jeftino zemlju, kupili su preko 300.000 hektara za manje od 50 miliona evra, plus objekti pride. Nisu oni kupili samo zemljište, već i skladišne kapacitete. Dakle, onaj veliki Boško Pernar, koji je govorio o tome, treba da zna da pomoću te partije koja je to radila, ostataka te partije, je ušao u ovaj parlament. Bio je u obavezi da nam kaže da se to desilo tada, da je zemlja prodavana strancima, da je prodavana budzašto, da je 300.000 hektara prodato za 50 miliona evra, manje od 200 evra po hektaru. Gospođa iz Uprave za zemljište zna da je to prosečna zakupnina danas za jedan hektar godišnje.Oni su to prodali na uvek, na uvek za bagatelnu cenu. Ostatak državnog poljoprivrednog zemljišta je uglavnom bio uzurpiran. Uprava za zemljište od donošenja ovog zakona, kada je ovde neko mahao štakom, je uvećala fond zemljišta koje ste izdali u zakup za 60.000 hektara. Tvrdili su da nema uzurpiranog zemljišta. Vi ste, gospođo, tu bili, ali se ispostavilo da ga ima. Našli smo uzurpatore širom Vojvodine i Srbije i uspeli smo da ubacimo 60.000, a zakupnina za tih 60.000 je 10 miliona evra.Sad ja pitam ove koji su otišli ko je to ubirao tih 10 miliona evra godinama, od 2007. godine pa sve dok nismo izmenili zakon 2015. godine? A znamo pod kojim okolnostima smo menjali ovde zakon, gde smo u zakon uneli da državno poljoprivredno zemljište ne može da kupuje niko osim domaćih poljoprivrednika, do 20 hektara. Danas dodajemo ovaj drugi deo da stranci ne mogu da kupe ni privatno zemljište ukoliko nisu 10 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, ukoliko 10 godina nemaju poljoprivredno gazdinstvo, tri godine ne obrađuju zemlju i nemaju kompletnu mehanizaciju. Samo pod tim uslovima fizičko lice i stranac može da kupi zemljište.Što se pravnih lica tiče, gospodo privatizeri, vi meni ličite na one, ima ono – bez setve nema žetve, a vaša politika koju ste vodili, 2007, 2008. godine ste pokušali da legalizujete tu pljačku, da ovi koji su kupili zemlju još više uvećaju svoje bogatstvo. Vi meni ličite na ljude koji su pojeli seme, ne ljude koji su posejali nešto, već ljude koji su posejali seme, a danas bi vi da pojedete i ono što smo mi posejali, da povadite i da pojedete.Kad već prigovarate na tim stranim firmama, ja vas pitam ko je osnivač „MK grupe“? Čija je to firma? Da li zakoni mogu da deluju retroaktivno? Ta imovina „MK grupi“ je prodata. Da vas podsetim ko je osnivač „MK grupe“, vi ste im prodali zemlju.

osnivači - „Nortagri“ Holandija. Idemo dalje, Veterinarska stanica je čak pripadala Kajmanskim ostrvima, „Karneks“, takođe, Kajmanska ostrva, „Ašmor Karneks Limitid“. To su osnivači. Da li vi očekujete da mi sad poništimo tu vašu privatizaciju? Ja bih to voleo, ukoliko zakoni dozvoljavaju.Po pitanju pravnih lica, ukoliko to želite, mora da se menja niz drugih zakona. Ali, hoćete li da kažete da ste vi do sada imali to loše rešenje? Mi samo ispravljamo vaše greške. Vi ste SSP usvojili. Vi ste ga ispregovarali, ne mi. Mi otklanjamo tu grešku, zato što su neke zemlje koje su pregovarale, ispregovarale 12 godina, 11 godina. Mi smo imali sreću da Litvanija malo zakasni, pa je to došlo do 1. septembra ove godine. I tih 10 godina koje mi uvodimo je ono što vi niste uradili. Molim vas da nam oprostite sve vaše greške.S

želim da kažem da treba da dobiju nagradu za životno delo, jer preživeti takav jedan udruženi zločinački poduhvat, a ja tvrdim da je on izvršen po pitanju poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta, kombinata i zadruge, jer kad su kupili kombinate, kupili su otkupne stanice i sisaju i dalje krv seljacima na slamčicu. To je proizvod vašeg rada. Mi to sad moramo da otklonimo. Kupili su skladišne kapacitete, da ubiraju skladišninu i vrše manipulaciju.Još nešto, proterali su stoku sa svih farmi. Stočarstvo je gotovo nestalo, a radnike koji su brinuli o stoci su otpustili. Onda je klanična industrija ostala bez sirovina, pa ste i tamo otpustili radnike. Tako je nestalo 400 hiljada radnih mesta, ali ste zato u javni sektor zaposlili 781.000 ljudi.Zato tvrdim da sve što ste uradili u poljoprivredi i prerađivačkoj industriji je bio udruženi zločinački poduhvat i sem nagrade za životno delo, koje trebaju da dobiju građani koji su preživeli takav jedan režim, vama ću da uručim, pripadnicima bivšeg režima raznih boja, jednu medalju za hrabrost, ne zato što se ničeg ne bojite, već zato što se ničeg ne stidite. Parafraziram Dučića. Hvala. Jahja Fehratović. Izvolite. izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu o kojima danas raspravljamo veoma su važan mehanizam od koga očekujemo da će položiti dobre rezultate i početi otklanjati katastrofalne posledice delovanja prethodnih režima u ovom sektoru.Naročito sektoru.Naročito se to katastrofalno delovanje DS u ovom segmentu osetilo u sandžačkim gradovima prilikom privatizacije poljoprivrednih giganata, ali ne samo njih. Nekadašnji radnici „Vojin Popović“ iz Novog Pazara, a posebno Poljoprivrednog kombinata „Pešter“ i danas više od deceniju od tih privatizacija kojima je kumovao režim DS i lokalnih tadašnjih sandžačkih režima nisu uspeli da ostvare svoja prava.Zato ću iskoristiti priliku da vam prenesem neke od sugestija koje su nama narodnim poslanicima Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka uputili radnici ovih kombinata. Naime, PIK „Pešter“ privatizovan je 2006. godine i tada je jedan od povratnika iz Kanade postao vlasnik 70% kapitala, a radnicima je ostalo 30% svega udela kao manjinskim vlasnicima. Na taj način, došao je u posed 1.200 hektara zemljišta sa svim pratećim objektima za svega 630.000, odnosno 525 evra po hektaru i obavezu da se iste isplate u ratama od šest godina.

uz blagoslove lokalnih i tadašnjih republičkih vlasti pretvarao u građevinsko zemljište i prodavao trećim licima, poput katastarske parcele 118 u Sjenici, tzv. Medare, ili, recimo, prodaje 55 hektara na lokalitetu Divlja Rijeka za svega 114.000 dinara po hektaru. Svo ovo poljoprivredno zemljište pretvoreno je u urbanističko, građevinsko i na tim prethodnim prodatim zemljištem uglavnom su uzimani hipotekarni krediti kod Fonda za razvoj i tadašnje „Agrobanke“. Isti je takođe prodao i zemljište koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo učenicima Srednje tehničke poljoprivredne škole u Sjenici na korišćenje i, naravno, pored sve te prodaje, ostao je dužan radnicima PIK „Pešter“ preko 26 mesečnih zarada, uz to da im nisu uplaćivani porezi, doprinosi, nisu im overene zdravstvene knjižice, nemaju pravo na lečenje, ni na socijalnu pomoć.Dakle, sve ovo se dogodilo zahvaljujući lošim privatizacijama najviše u vreme kada je DS sprovodila sprovodila te strašne i loše privatizacije, pogotovo u Sandžačkim gradovima i ovo je prilika da se takve stvari isprave i ujedno apel vama, ministre da pomognete da se preostalim radnicima PIK „Pešter“ bar uplate uplate socijalna davanja i overe zdravstvene knjižice.Naravno, ono što je još karakteristično i što bi trebalo u narednom periodu uraditi jeste da se upravo na tom poljoprivrednom zemljištu u Sjenici, napravljeno je tri parka, nacionalna prirodna parka, što je takođe ugrozilo poljoprivredne proizvođače, jer na tom zemljištu se sada ne mogu neke vrste kultura uzgajati i to dovodi do još teže situacije u odnosu na njihov životni standard i u odnosu na ovu ugroženost koju su imali bez da im nije povraćena zemlja koju im je komunistički režim oteo i, naravno, kasnije DS bud zašto prodala. LJudi na Pešteri su ostali bez osnovnih prihoda i mogućnosti da svoje porodice ishrane i da na taj način omoguće da se normalno živi na tom području koje je inače uvek bilo ugroženo u zimskom periodu, bilo u letnjem periodu i zato je ovo dobra prilika da se ovim ispravkama zakona uredi ovaj ovaj segment i da se ovi zaboravljeni radnici pomognu i da se na primeru Peštera naučimo kako da više nikada naše poljoprivredno zemljište ne dovedemo u ovakvu poziciju. Hvala. **Zoran Živković** Hvala lepo.U najavi ovog zasedanja i ovog zakona je priča, marketinška kampanja da se ovim sprečava da stranci kupuju srpsku zemlju. To je, ministre, ono što ste hteli da kažete srpskoj javnosti i u periodu pre današnjeg dana i u današnjoj raspravi. To naprosto nije tačno i vi to znate. Ja cenim vaš napor da naterate sebe da govorite neistinu, ali to vam slabo ide, ipak ste vi malo drugačiji od nekih drugih kolega koje imate u svojoj Vladi.Dakle, cilj ovog zakona, kaže vlast Aleksandra Vučića, da se spreči da stranci kupuju srpsku zemlju. Da li to može da bude ostvareno ovim zakonom o izmeni zakona? Naravno da ne može. Prvo, ovde imamo nenadležnog ministra. Pitanje svojine teško da je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. To može da bude ili Direkcija za imovinu, možda Ministarstvo pravde, možda Ministarstvo finansija, ali ne znam kakve veze ima poljoprivreda sa vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem. Tu su vas gurnuli u jednu nezgodnu poziciju.Šta se dešava? Dan danas, kao i pre godinu dana, kao i posle ovog zakona, svaki stranac iz bilo koje države da dođe, da li je to EU, da li je to Rusija, da li su to arapske zemlje, bilo ko, Hrvatska, može da dođe u Srbiju i da kupi srpsku zemlju. Tako što osnuje firmu sa uloženih 10, 50, 100 evra i onda to postaje domaći privredni subjekt koji može po pozitivnim zakonskim propisima da kupuje zemlju. To znači da Tompson, poznati ustaški pevač iz Hrvatske, može da dođe u Srbiju, da osnuje firmu sa 100% stranim kapitalom, da tu firmu Tompson nazove „Volim Srbiju“ i da sa tom firmom „Volim Srbiju“ učestvuje u prometu poljoprivrednog zemljišta. Da li to možete da sprečite ovim zakonom? Ne, nemožete.Haradinaj, Tači i Pacoli, vaši stari i novi koalicioni partneri i u kosovskom parlamentu i u nekim drugim privrednim poslovima mogu da kupe kao fizička lica. Oni ne moraju čak da daju ni tih 50 evra, jer vi njih knjižite kao državljane Srbije. Znači, sutra može da dođe Pacoli, Haradinaj, Tači i da vam kupi PKB, da ne trepne. Isto to važi za bilo koji kvadratni metar, a kamo li hektar poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.Prema tome, ovaj zakon o izmeni zakona je farsa, i to je samo još jedno dizanje pozitivne panike. Imali smo u nedelju problem sa Makedonijom, danas se spašava srpska zemlja, a do ponedeljka nadam se da nećemo imati najezdu skakavaca ili neki vulkan koji će biti sprečen aktivnostima Vlade Aleksandra Vučića.Šta je problem srpske poljoprivrede? To je tema, ali ne za ovaj zakon. Ovaj zakon nema veze sa poljoprivredom, iako se zove poljoprivredno zemljište, to ima veze sa svojinom, ponavljam, a ne sa poljoprivredom. Problem je u nesretnim raketama za protivgradno delovanje. To smo imali godinama unazad. To je stara tema da li treba da ih ima, da li ne treba, da li to treba da finansiraju lokalne samouprave, da li treba da bude deo MUP, da li treba da bude neko posebno telo. U svakom slučaju, novac potreban za apsolutno potpunu spremnost postojećeg sistema za protivgradno delovanje na godišnjem nivou je između 6 i 8 miliona evra, zavisi da li se kupuju domaće rakete koje su malo skuplje ili neke uvozne koje su malo jeftinije. Nema veze, neka se kupuju domaće, dobro dobro je. Neka bude 8 miliona. Šteta u Topoli i okolini u jednom danu je bila po proceni komisija koje su tamo osnovane između 30 i 50 miliona evra za jedan dan, a 7 bednih miliona je osmi deo onoga što ova država iz naših džepova baca za nešto što se zove „Er Srbija“. Prema tome, to je problem koji vi treba da rešite i neke druge probleme koji će stvoriti uslove da u Srbiji počne ozbiljna poljoprivredna proizvodnja.Malopre pričate o proizvodnji hrane. To nije vaš resor. To nema veze sa vama, ministre. Vi ste zaduženi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Da, jeste, tako je, možete da se mrštite koliko god hoćete, a za ovo drugo je potrebno stvoriti adekvatne uslove. Da li se ti uslovi stvaraju tako što imate povlašćene firme? Da li je „Tenis“, da li su neki Arapi, da li su neki Turci, da li su neki, otkud znam, ovi Rusi, beli Rusi, crni Rusi, ne znam, ali tako se ne pravi ambijent, tako vam neće doći u državu da investira niko normalan. Ako možete da date priobalje beogradsko po leks specijalisu, ako možete da date desetine hiljada hektara dogovorom „Tenisa“ i Vučića, dogovorom nekog Arapina i Vučića, onda to nije atmosfera i ambijent u kojem možete da gradite ni primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a kamo li onaj sekundarni deo – gotov proizvod. To je jasno kao dan.Zato dan.Zato prestanite da lažete narod. Ovim zakonom se ne rešava ništa. Ovim zakonom i dalje sutradan Tompson, Haradinaj, Tači, Pacoli, izaberite još 10 vama prijatnih, dragih imena vaših prijatelja, mogu da kupe zemlju u Srbiji kad god hoće. Voleo bih da mi neko kaže kako ćete to da sprečite. Ako postoji način da se ovim zakonom ili bilo kojim drugim zakonom spreči tako nešto, ja vam čestitam.

kakvim je malopre govoreno, i to iz jednog prostog razloga jer smatram da neko ko je bio predsednik Vlade Srbije u jednom trenutku mora da zna koje su nadležnosti kog ministra, bar to.Ministarstvo poljoprivrede, pored toga što je zaduženo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, zaduženo je i za tržište poljoprivrednih proizvoda i zaduženo je za prehrambenu industriju. Dakle, stvaranje uslova za što veću dodatnu vrednost. Uzmite Zakon o ministarstvima. Možete vi da klimate glavom koliko god hoćete, to vam je tako.Suština čitave priče u poljoprivredi je da je sve povezano, i poljoprivreda, i prerađivačka industrija, i trgovina poljoprivrednim proizvodima. Uopšte me sada ne čudi zašto smo mi izgubili kontinuitet u prerađivačkoj industriji posle 2000. godine. Kada niste razumeli ovo, sve mi je jasno zašto nam se sve ovo desilo.Meni ovo desilo.Meni je žao što niste pravnik, iskreno ne znam šta ste po zanimanju, ne želim uopšte da ulazim u to, sticajem okolnosti ja sam išao na pravni fakultet, završio ga, pa nešto znam o svojinsko-pravnim odnosima i znam šta koji zakon može da reguliše. Da, upravo ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu reguliše pitanje svojine pored drugih zakona koji predstavljaju krovne zakone – Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakon o nasleđivanju, Zakon o prometu nepokretnosti.Na ovaj način pretpostavljam da ste trebali da čujete da postoje posebni zakoni koji na određeni način regulišu specijalna pitanja, upravo je to ovde reč. I još jedna stvar, ovim zakonom se baš štiti interes srpske poljoprivrede i srpskog poljoprivrednog zemljišta.Morate da znate da postoji još jedna stvar, čisto sad kao mala škola prava, međunarodni sporazumi moraju da se poštuju. Možete sad i vi da klimatate glavom koliko god, kao što sam i ja malo pre, apsolutno isto pravo. Ali, ima jedna druga stvar, morate da znate da postoji Zakon o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju član 53. koji jasno govori u pogledu odnosa pravnih lica koja postoje. Sad vi možete da izigravate, izvrćete to na koji god hoćete način, ovu stvar koliko god da je teška i bolna, ne ulazim u to zašto je ispregovarano loše, ali mi moramo ovo da uradimo, krajnje je vreme i mi ćemo to uraditi. Vi možete da pomognete da se štite srpski interesi, a koliko vidim ne želite. Hvala vam puno.

mislim da razumete sa čim se mi srećemo ovde na redovnoj bazi. Stalno se dešava, nije tu čovek ceo dan, ne sluša raspravu, ne zna šta smo već rekli, a da bez slušanja zna o čemu se radi previše očekujemo.Dakle, šta smo sve razumeli da se ne razume sa druge strane. Na primer, čime se konkretno bavi ovaj zakon, na primer, razliku između fizičkih i pravnih lica, na primer razlike tek između vlasništva ili zakupa, toga smo se danas naslušali konfuzija na tu temu, na primer činjenica da kada se ratifikuje međunarodni sporazum postaje deo domaćeg prava, pa, na primer onda u našem pravnom sistemu bude negde taman ispod Ustava i onda je to obaveza. Nije samo potpuno amaterski i diletantski ignorisati međunarodnu obavezu, nego je isti takav odnos prema našim zakonima, našim zakonima, odnosno našem pravnom sistemu, ne znam, nešto čime čovek koji je narodni poslanik stvarno da se pohvali ne može. E, sad kad to kaže lice koje samo sebe proglašava za budućeg glavnog edukatora svih opozicionih aktivista, mogu samo da kažem mi smo mirni, pred nama su dobri dani. Mi, kao predstavnici parlamentarne većine nemamo za šta da brinemo, ako će takvi znalci da edukuju sve žive iz opozicije. Da pominje, i to sa velikom strašću i sa velikim žarom, žarom, Haradinaja i ekipu oko njega, čovek koji ih je u više navrata branio, za koje se lično zauzimao, e, da bi samo optužio svoju zemlju Srbiju, pa čak i ako to znači da je na strani tih i takvih, to nije ni za kakvo čuđenje.Začudilo me, moram da priznam, njegovo višestruko pominjanje Tompsona. Dakle da se formira preduzeće u Srbiji po srpskim zakonima, a da iza njega stoji strani kapital, to postoji odavno. Pa, evo, Todorić je beše 2003. godine tako radio sa „Frikomom“, 2005. sa

Bio sam ubeđen i dalje sam na tom stanovištu da studenti Pravnog fakulteta, posebno ovi koji su ga završili, su ozbiljni, inteligentni ljudi i nekoliko loših primera neće promeniti taj moj stav.Žao mi je što se neki ovde uporno, ali nažalost vrlo uspešno prave glupi, pa onda ne znaju gde su bili 2000. godine, gospodine ministre, u kojoj ste vi stranci bili, za koje ste propise tada glasali vi, direktno, indirektno, da li ste tada bili za privatizaciju, da li ste tada učestvovali preko svoje stranke u onome što se dešavalo. Ako niste, bih da se malo podsetite. Možda se to ne uči na Pravnom fakultetu, ali to je jedan lep običaj mladih ljudi, posebno ako su Sremci.Dakle, ni jedan, ni drugi, ni ministar nenadležan za ovu oblast, ni ne znam kako se zvaše, mi nisu dali odgovor kako će sprečiti svoje koalicione partnere Haradinaja, Tačija i Pacolija, a usput i onog, kako se zvaše, ustašu Tompson da kupe srpsku zemlju, to je bilo moje pitanje. Da li sam na to pitanje dobio odgovor, građani Srbije jasno vide.Prema tome, uz to da ću da preskočim da komentarišem laž da sam bilo kad ja podržavao ili pozitivno govorio o bilo kome od navedenih, to možete da lažete svog predsednika stranke, možete da lažete nekog potpredsednika, nekog malog ili nekog malo manjeg, ali ne možete da lažete građane Srbije. O vašem patriotizmu i gde ste vi čuvali Srbiju i srpsku zemlju, tamo više nema ni Srba, ni srpske zemlje. To će se desiti i sa sa poljoprivrednim zemljištem u Srbiji ako vas građani Srbije ne spreče da to nastavite da radite, a prvu priliku za to imaju na beogradskim izborima.

je tu sve sporno i šta je tu sve čudno? Mi smo teme praktično samo načeli, mi o ovome možemo danima, toliko tu materijala ima. Činjenica na primer da neko sebe proglašava za nešto što šta evropskom, a nastupa onako kako smo imali prilike da čujemo baš malopre, pa to je u najmanju ruku čudno, naravno ukoliko je uopšte iskreno.Kako beše, jel slobodan protok kapitala treba da bude neka evropska vrednost, jel tako, a onda postane sporno kada se tako nešto u praksi dešava. Hajde iz bilo koje zemlje, ne moramo da se držimo Hrvatske, mada još jednom razumem, neko ima potrebu da napravi odličnu žurku kada bude išao u vojsku, pa zbog toga pominje Tompsona danas, to sam razumeo, ali ne mora Hrvatska, bilo koja zemlja. To je granica šovinizma, da neko govori – ne dolazi u obzir nikako i biće sodoma i gomora, a ovamo je sa druge strane veliki Evropljanin. Koliko su veliki Evropljani još jednom pokazuje se na osnovu njihovih dela i njihovih reči. Nema tu ni E od evropskih vrednosti, to su odavno postale uličarske vrednosti, i kroz rečnik i kroz manire i kroz naviku neku tešku, neobjašnjivu nama bi da se uvek bude protiv sopstvene države, samo da bi se na taj način pokušalo profitirati.To je dakle sve ono što nije evropsko i što govori da čovek koji sebe smatra nekim Evropljaninom nije iskren u tome, a koliki je kao patriota, mislim da i to najbolje vide naši građani. Ako ćemo da se merimo tim nekim kategorijama, recimo da bih ja mogao da kažem da je nivo patriotizma koji primećujem od strane onih koji uporno replike žele i izazivaju, otprilike tu negde da bi mogli da naprave zajednički izlet sa prijateljima Boška Pernara i sa onima koji su sa njima delili listu, pa da posete jedan interesantan spomenik u Jasenovcu ovih dana. Samo još jedno kratko pojašnjenje. Da ste bili sa poljoprivrednim proizvođačima, da ste se kretali među njima, da idete svaki dan sa njima shvatili biste koliko je ovo njima važno i koliko je njima neophodno da ove izmene zakona na ovakav način budu donete.Jako mi je žao što ne možete da prepoznate tu potrebu, što baš na ovakav način štitimo interese srpske poljoprivrede.

moj kolega poljoprivrednik, u redu je, je nastupao. Postoji ona Ajnštajnova izreka da su svemir i ljudska glupost beskonačni. Za svemir nije bio siguran, ali verovatno da je bio vidovit i posle Živkovićevog izlaganja je bio sasvim siguran da je ljudska glupost beskonačna.Ne znam da li on poznaje Haradinija, Pacolija, Tompsona, ne znam da li bolje peva od Tompsona, ali bolje pije, to je sigurno.Sada da vidite kako je on bio strani investitor. Nama zameraju na zakupu od 30 godina. Ta vinarija mog kolege poljoprivrednika, koji evo nešto hoće, ne zna ni on šta hoće, je dobila zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na 40 godina.Zakonom iz 2015. godine investicioni programi se daju na 30 godina. NJegova zakupnina je bila 50 evra godišnje, a mi smo potpisali, gospođa iz Uprave za zemljište zna, najmanju cenu od gotovo 200 evra.

mora da da državi 500 hiljada evra, odnosno da uloži u investicioni program. I obavezno, ako je više hektara u pitanju, još tri Pa, ako je u pitanju, recimo, onih sedam hiljada Agrounija, morao bi da uloži 21 milion evra u preradu, što kod njih nije bio slučaj.Gle čuda, moj kolega poljoprivrednik nije uložio 500 hiljada evra, već je uzeo 500 hiljada evra. I nije to sve! Pošto je predmet restitucije bilo to zemljište, sada ga treba platiti. O tome je govorio lider radikala. Sada treba platiti 500 hiljada evra, jer ne možemo da vratimo to predmetno poljoprivredno zemljište i mora sirotinja da doplati još 500 hiljada evra, zato što to zemljište ne može da se vrati prethodnim vlasnicima. Znači, moj kolega poljoprivrednik nas je koštao milion evra. Ni Pacoli, ni taj dole

sednicu.Slušali smo ovde kako trutovi pričaju o pčelama, kako ovi investitori ovakvi pričaju o stvarnim investicijama. Ja stvarno ne znam gde će nama da bude kraj. To je potvrda onoga što sam rekao u prethodnom izlaganju,

I danas nam on priča o investicijama? Danas nam on priča o kupovini i prodaji zemljišta. Samo da vas podsetim, tu vinariju je prodao „MK Komercu“. To je očigledna povezanost, a ugovor je potpisao direktor „MK Komerc“, to ovi iz Ministarstva znaju, o navodnom zakupu na 40 godina. Šta reći na kraju, sem onoga da on pripada onoj družini najhrabrijih ljudi na svetu, ne zato što se ničeg ne boji, već zato što se ničeg ne stidi. Hvala.

Hvala vam. Poštovani narodni poslanici, građani Srbije, gospodine Nedimoviću, dosta stvari se ovde čulo, ne bih hteo da se ponavljam, iako čvrsto stojim iza stava naše poslaničke grupe da je glavni uzrok ovakvog zakona SSP. To će vreme pokazati, sigurno da postoji način, iako se ovde čulo od mnogih pravnika da ne postoji način da se SSP suspenduje. To je jedna neistina koja se ovde provlači već nekoliko puta.Smatramo da je u suštini ovaj zakon jedan marketinški trik prema dve grupe ciljne. Jedna je prema EU, a jedna je prema seljacima i narodu u Srbiji. Zbog čega ovo tvrdim? Vi ste ovde u stavu 3. člana 72. rekli da državljanin države članice EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini, polazeći od Sporazuma, može steći pravnim putem. Šta je sa ostalim državljanima drugih država? Šta je sa državljanima Rusije? Šta je sa državljanima Turske? Šta je sa državljanima iz Azije, Afrike? To je jednostavno jedna nedoumica koja stvara sumnju da su ove

zakonu.Takođe, na ovaj način vi želite i našim biračima i ljudima koji se bave poljoprivredom da kažete kako ste vi u stvari uveli restriktivne mere, što je istina i to vidimo prema nekim poslanicima koji su proevropske orijentacije, koji se protive ovakvom načinu prodaje zemlje strancima. Međutim, vi na ovaj način nikakve promene nećete doneti trenutnom stanju na tržištu zemljišta, jer dve osnovne stvari koje niste uspeli da rešite pre donošenja ovoga zakona su problem restitucije i problem zadružne zemlje. Vi se stalno ovde pozivate da je SSP i da su neke odluke donete u proteklih sedam-osam godina kada vi niste bili na vlasti. Ja vam sada kažem da za vreme vaše vladavine postoje pravosnažne presude kojima se određenim zadrugama u Vojvodini vraća zemlja, a oni ne mogu da je upišu u katastar. Ko je za to odgovoran, da li prethodna vlast ili ova vlast koja ništa nije uradila suprotno od onoga što je radila vlast DS-a?Slažem se ovde sa narodnim poslanicima koji su kritikovali način kako je prodavano zemljište, kako su prodavani poljoprivredni kombinati, ali šta je urađeno u proteklih pet godina da te stvari isprave? Ništa. Znači, konkretno nijedna mera od kada je SNS na vlasti nije urađena da se preispitaju loše privatizacije. Sada dolazi na

Da li će opet doći neko strano privatno lice pod nekom firmom koja je registrovana u Srbiji i postati vlasnik tog zemljišta?Znači, suštinski se nikakve stvari ne menjaju. Vi nastavljate politiku, što vidimo i po prodaji Energoprojekta, tako će se prodati i PKB i mi naše državne resurse rasprodajemo i dajemo da li tajkunima ili stranim vlasnicima, a ne dajemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Ovde smo imali i jedan predlog. Da li će taj predlog poslanička grupa SPS dostaviti? Zašto se na određeni vremenski period bez zakupa ne da zemlja poljoprivrednim gazdinstvima? Da li ćete vi to uraditi i na taj način dokazati da se zaista zalažete da zemlju dobiju naši poljoprivredni proizvođači da se subvencioniše njihova proizvodnja i da oni jednoga dana postanu jak srednji sloj?Što u Rumuniji su 2017. godine najavljivani kao veliki investitori, dobili su 46.000 hektara zemlje, nisu utovili nijednog tovljenika, iako su zbog toga dobili državnu zemlju u Rumuniji, a dobijali su ogromne subvencije za organsku proizvodnju pšenice i na taj način su sticali ogromno bogatstvo. Tako da, politika koju SNS vodi u proteklih pet godina, a po ovome što sada vidimo i u ovom zakonu, neće doneti nikakav dobrobit za srpske poljoprivredne proizvođače. Hvala.

građane koji imaju državljanstvo drugih država, o onome što ste malopre pričali, a tiče se ovog člana 72đ, gde se govori o građanima koji su državljani EU. Član 85. Ustava kaže da strana pravna ili fizička lica mogu, u skladu sa posebnim zakonom ili međunarodnim sporazumom, sticati to pravo. To znači da se na državljane drugih država može primenjivati ovakav isti tretman, pod uslovom da se postigne međunarodni sporazum između Srbije i te druge države, a taj sporazum mora da prođe kroz ratifikaciju kroz Narodnu skupštinu Republike Srbije i tu nema ništa sporno.Što priče o poljoprivrednom zemljištu i o zakupu poljoprivrednog zemljišta, „Tenis“ kao i svi drugi aplikanti je imao javni poziv, aplicirao, potpuno je identičnu proceduru prošao. Da li će biti završen taj postupak? Videćemo ovih dana, u pogledu dve lokacije doneta je odluka komisije, ostalo je da se jedinice lokalne samouprave izjasne o tome.Vezano za još tri aplikacije, postupak još nije gotov. Kao što postoji pravilo raskidnih uslova za sve druge investitore, postoji i za ovog investitora. Nikakve subvencije niko ne dobija u pogledu organske proizvodnje, ovo sad što ste govorili koristeći primere Rumunije, to ne postoji.Morate na jednu stvar da obratite pažnju. U Rumuniji je došlo do potpune liberalizacije poljoprivrednog zemljišta odmah, i oni su imali potpuni haos u pogledu poljoprivrednog zemljišta da bi sprečili bilo kakvo nastajanje istog, sličnog, bliskog haosa ili problematične situacije, mi smo izašli sa predlogom izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, što je, malopre ste se osvrnuli na koleginicu iz SPS, vezano za mlade poljoprivrednike, odnosno za domaća lica, postojećim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu za lica koja imaju manje od 30 hektara zemljišta, imaju pravo da kupe državnog zemljišta do 20 hektara. Podzakonskim aktima ćemo to regulisati i dati to pravo u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Hvala. Vladimir Orlić, replika, dve minute. **Vladimir Orlić** Hvala lepo.Mada mi sad otprilike dođe da kažem – hvala i onome ko je repliku i izazvao, što je baš lepo pružio prostor da nastavim tamo gde sam malo prerano završio maločas.Odličnom podrškom, razmenom podrške sa čovekom sa kojim sam razgovarao maločas, hvala što je potvrdio da sam bio potpuno u pravu kada sam govorio o tome da je nivo patriotizma ali i evropejstva između njih potpuno identičan, da tu nikakve razlike nema i da sam sa dobrim razlogom preporučio da možda zajednički naprave neki izlet, možda baš do jednog spomen područja u Jasenovcu, ima tamo nešto zanimljivo da se vidi.(Gordana što se tiče, a objasniću sve tačno ako treba, a što se tiče tog patriotskog odnosa, ja sada citiram sledeće – da je čovek koji je inače šef udruženja, grupe, šta je već, onih koji vole da izazivaju replike sam rekao ne tako davno, ima sedam dana, da u žutom preduzeću ima puno patriota. Dakle, to je taj nivo, to je taj odnos. Da je sam rekao možda pet dana pre toga da između njega, odnosno njih i neuspešnog dosovskog kandidata Jeremića nema nikakve razlike, citiram – u nacionalnom i patriotskom smislu. Dakle, to je sve potpuno jednako po njihovom sopstvenom priznanju upravo kao i odnos prema evropskom. Da ja to ne bih sad evropsko objašnjavao na nivou nekih vrednosti, hajmo na nivou koji će sigurno razumeti, kada bude znao da mi kaže na primer koji je nivo subvencija stigao iz evropskih zemalja u Srbiju, koji je to procenat, koji je to broj radnih mesta, koji je to nivo, neka bude u apsolutnim vrednostima bespovratne pomoći, iz tog prostora stigao u Srbiju, možemo da pričamo dalje. Siguran da onaj koji suštinu ekonomije vidi u – naštampajmo para u tom i tom iznosu, kada bude te stvari saznao sam će sebi pružiti najbolje moguće odgovore na brojna pitanja. Hvala Zahvaljujem se i pozivam se na kršenje člana 27. i člana 103. Dakle, pozivam se na pravo da intervenišem sa povredom Poslovnika sa nadom da nismo svi pažljivo slušali narodnog poslanika dok je u replici koristio svoje retoričke veštine. Reći pokupite se vas dvojica pa idite do Jasenovca, ima tamo nešto zanimljivo da se vidi je nedopustivo. Nas svih radi, to nije retorika, to nije ni oratorstvo, to nije čak ni elementarna veština da se bude ciničan, sarkastičan ili kakv god stilski u replici.Potpuno replici.Potpuno sam sigurna da i zbog umora i zbog toga što je već šest sati i radimo toliko da nismo svi pažljivo slušali. Ja jesam i zbog toga vas molim, ne da se o ovome glasa nego da zaista sve nas zamolim da pažljivo slušamo i da se uzdržimo od takvih ciničnih duhovitosti u pokušaju da nekome ko nam je politički protivnik stavimo do znanja koliko smo superiorni u šalama kojima nije mesto u Narodnoj skupštini.Sa punim uvažavanjem na slobodu govora reći – idite u Jasenovac, tamo ima nešto zanimljivo da se vidi, nije sloboda govora. Tu nema dveju strana. Tu nema stila. To je jednostavno sramota. Hvala.Zaista nisam čula izgovorene reči, što me neopravdava. Ne mogu da podržim ako je izgovoreno to što ste rekli. Svakako tražim da do sutra ujutru se uverim i u istinitost vaših navoda. Mislim, da niste bili zlonamerni nego dobronamerni i zbog parlamenta Republike Srbije da zaista vodimo računa kakve reči izgovaramo i onda ćemo ujutru razgovarati o tome ako je potrebno kada utvrdimo šta je tačno poslanik Orlić i rekao. Ako je došlo do nesporazuma očekujem da takve ružne nesporazume nemamo ovde u parlamentu, zbog svih

mislim, kako čitam i kako poslanici nisu prisutni da je najbolje, a i zbog umora kako je to rekla poslanica Gordana Čomić ovim prekinemo i nastavimo sutra ujutru sa radom, počinjemo od broja